Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги народни представители! Това, което ще чуете сега, е урок по квазиевроатлантизъм. Най-добрите експерти в дисциплината на това да се биеш в гърдите какъв евроатлантик си и да се договаряш с хората на Кремъл в България са от Политическа партия ГЕРБ. Поводът за днешната декларация е скандалът с Пловдивския панаир, който благодарение на квазиевроатлантиците от ГЕРБ окончателно отива в ръцете на почетния консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов. Тази история от последната седмица в Пловдивския общински съвет, уважаеми колеги, има своята предистория. Тя започва от 2016 г. и се базира на приятелството на лидера на Политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов заедно с почетния консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов. Гергов. Тогава по разпореждане лично на тогавашния премиер-министър държавата се отказва от своите 49,63% и те отиват в общините Пловдив и Варна,

в ръцете на Георги Гергов – Варна чрез дупката, госпожо Атанасова, която не може да бъде застроена, а Пловдив чрез обещание за терен за опера. Нещата обаче не се случват точно така. Общински съвет – Варна, решава да върне своя дял на централната власт, което решение от кмета Портних не се изпълнява. В края на миналата година господин Гергов подновява своя план за пълното овладяване на Пловдивския панаир, което означава да получи две трети, чрез които може да прави каквото прецени. Измисля схема, чрез която Община Варна да апортира своя дял в „Пълдин туринвест“ дружество, което той управлява, която схема обаче е възпрепятствана от Пловдив, които държат 25%, и сега вписването на този апорт в Търговския регистър бива атакувано от Община Пловдив по решение, разбира се, на Общинския съвет. Недоволен от развоя на тези събития, господин Гергов свиква ново Общо събрание и вместо Общинският съвет – Пловдив, уважаеми колеги от ГЕРБ, да преповтори волята си и да атакува това вписване на срамно заседание преди няколко дни, променя мнозинството си и с хората на руския консул в Пловдив гласуват окончателното попадане в ръцете на Георги Гергов на Пловдивския панаир. Добре е да говорим, че сме евроатланци, дами и господа, до момента, в който не се сговаряте с хората на Кремъл в България. Добре е да говорим, че сте евроатлантици до момента, в който не се изгради Турски поток с парите на българския данъкоплатец.

Уважаеми колеги народни представители, добрата новина е в това, е в това, че Решението на Общински съвет – Пловдив, е некадърно. То е противоречиво в двете си части и трябва да бъде преразгледано, тоест имате шанс да докажете, че Пловдивският че Пловдивският панаир няма да отиде в ръцете на Георги Гергов, защото днес не-Демократична България в града ще протестира и е Ваш дълг да запазите обществения интерес,

Искам да направя процедурно предложение точка едно – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, и първо гласуване на Законопроекта за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива да станат точки първа и втора в днешната Програма, за да дадем възможност на господин Иван Йорданов да покаже, че е евроатлантик, защото вчера, ако не се лъжа, и той гласува против тези точки да бъдат разгледани в пленарната зала. Ако не е гласувал лично той против, ще му се извиня, но цялата група на „Демократична България“ гласува против, така че днес да спорим кой е по-голям евроатлантик, ми се струва малко несериозно, но причината за двадесети път да взема думата по темата „Лукойл“ от тази трибуна е, че искам отново да преброим кои са коалицията „Лукойл“ и кои са коалицията анти „Лукойл“. Благодаря Ви.

защото на господата от „Демократична България“ искам да кажа, че в цяла Европа се гласува на хартия и ако сте евроатлантици, дайте възможност на българските избиратели поне да избират, ако не гласуват само на хартия, но това е друг въпрос. Обратното ми предложение, уважаеми господин Председател, е точка първа за днес, изключително важна за българските граждани, е Кодексът на труда. Предлагам точка осем, която беше в Програмата, да стане точка първа за днес, тоест обратно предложение на това на господин Добрев, да гласуваме минималната работна заплата 850 лв., такава, каквато очакват всички български граждани, след което да гледаме бюджета, разбира се, и точките на колегите, които бяха предложени. Днес предлагам да работим, докато предлагам да работим, докато бъдат приети, но важно и основно нещо е, първо, да приемем минимална работна заплата 850 лв., не брутна, а основна, такава, каквато очакват всички, след което да преминем към бюджета. Благодаря Ви. Това ще е втора процедура, господин Свиленски. Подлагам на гласуване процедурното предложение точки пета и шеста от седмичната Програма да станат съответно точки първа и втора за днешното заседание. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Георги Свиленски точка девета от седмичната Програма да стане точка първа за днешното

Благодаря, господин Председател. Вчера, когато колегите от БСП излязоха да искат процедура тяхната точка да влезе в дневния ред за вчера – да мине по-напред, госпожа Атанасова каза, че няма да се гледа и обеща за днес да се гледа точката за минималната работна заплата. Така че аз призовавам колегите от ГЕРБ и госпожа Атанасова да си спази господин Таслаков. Режим на прегласуване.

Благодаря, господин Председател. Ще се опитам да направя нова процедура и да дам възможност наистина да намерим някакъв диалог и някакво съгласие. Госпожо Атанасова, обръщам се към Вашата парламентарна група, тъй като Вие подкрепихте Кодекса на труда и минималната работна заплата, а сега виждам друго на таблото, предлагам след Вашите две точки точка трета да стане Кодекса на труда, преди

представители: за 100, против 89, въздържали се 25. Режим на прегласуване. Обявявам режима, господин Гуцанов. Режим на прегласуване.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Ще направя пореден опит, четвърти за тази сутрин. Уважаеми колеги, дайте възможност на народното представителство да се произнесе

но да бъде преди гледането на удължителния бюджет, защото иначе няма мисъл, госпожо Сачева. Нека да влезе тази точка, нека да се обсъди, нека българските народни представители да гласуват така, както решат. Отхвърлете го, като не искате,

уж ще правим политика, държава, правителствени програми се пишат, а Ви е страх да се каже колко ще бъде минималната работна заплата според Вас. Според нас е ясно. „Промяната“, мисля, доколкото разбирам, имат вече позиция, другите партии имат. Кажете Вие какво мислите. Вие не го допускате да се гледа. Утре приключва това Народно събрание. и те ще кажат, но дайте им възможност да кажат. Призовавам Ви наистина, дебатът е важен, темата е важна, нека да бъде т. 4 – преди гледането на бюджета. Благодаря Ви.

ясни – че българските граждани гледат днес и очакват от нас да вземем едно важно решение, а именно да се увеличи тяхната минимална работна заплата, защото над 500 хил. души работят на минимална работна заплата. Народните представители, които гласуват против, наистина не разбирам с каква мотивация го правят, от кого спестяват? От кого спестяват? От кого?! Защо се грижим за супербогатите, а оставяме супербедните настрани?! Повечето политически партии се показаха. „Български възход“ какво мислят? Защо един път подкрепят, един път не подкрепят? Искате минималната работна заплата да остане 710 лв. ли, това ли искате да направите? Напротив, нека да влезе точката в дневния ред, да го решим преди бюджета и да разберем колко ще бъде минималната работна заплата, а не с това лицемерно поведение, колеги. Моля Ви, прегласувайте, за да може наистина българските граждани да разберат, че този парламент, колкото и да е обречен, все пак заслужава и малкото си съществуване! Благодаря. Благодаря Ви. Режим на прегласуване.

представители: за 99, против 85, въздържали се 28. Предложението не е прието. Заповядайте от „Български възход“ за процедура. Благодаря, господин Председател.

Нормално е, очаквали сме все пак като партия, която приема всичко от всички (смях), да приемете и нашето предложение. Сега видях, че и на двете гласувания Вие гласувате против това минималната заплата да стане 850 лв. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Точката, която касае минималната работна заплата от 850 лв., която колегите от Политическа партия ГЕРБ не подкрепиха, която колегите от „Български възход“ не подкрепиха, въпреки че пак се учудвам – подкрепяте всичко от всички, но сега за минималната заплата Ви е страх,

се обръщам към Вас: минимална работна заплата 850 лв. да я гледаме днес, да се приеме или да се отхвърли, след което да гледаме бюджета на държавата. Утре вече ще е късно.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Георги Свиленски т. 9 да е т. 2 за днешното заседание.

Правя процедура за прегласуване със следния мотив. Това, което колегите от „Български възход“ предложиха, в утрешния ден първа точка да бъде разглеждане Кодекса на труда, и по-скоро размера на минималната работна заплата, не мина, не го приехте в залата.

Кодексът на труда да бъде утрешна първа точка и бюджетът да мине днес, това нещо няма как да се случи и е безпредметно. Няма нужда от лицемерие, колеги. Нека пред българския народ покажем истинското си лице. Нека дебатираме в залата, нека дебатираме размера на минималната работна заплата, така че призовавам Ви, защото явно, като се молим, не се случват нещата, призовавам Ви, помислете и гласувайте в днешния ден размера на минималната работна заплата или по-скоро Кодексът на труда да бъде точка втора. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Колеги, графикът, наистина е натоварен, затова предлагам в утрешния ден точката за Кодекса на труда да замени гледането на ветото по Изборния кодекс. Благодаря. Тоест Вие предлагате две процедури в една?

Няма как да подложа такава субституция в едно гласуване, трябва да... Ако се приеме първата, трябва да приемем и втората процедура, а именно да отпадне гледането на…

Колеги, знаете, че комбинациите в шаха, както са казали, са повече от атомите в галактиката. Мисля, че комбинациите в дневния ред ще стигнат до комбинациите в шаха. Сега това, което беше уточнено, че се иска – първа процедура, отпадане

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Тя е по-скоро да уточним нещо. Залата и българските граждани не можаха да разберат кое е по-важно за БСП минималната работна заплата, за която вече половин час се опитват да вкарат в дневния ред, или хартиената бюлетина, с която да се подмени гласът на българските граждани. Това не можем да разберем. Благодаря Ви, господин Председател.

Заповядайте за квазиотговор на квазипроцедура. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Митев, Вие кога се сетихте, че минималната работна заплата за Вас е по-важна от Изборния кодекс? В кой ден точно се сетихте от разглеждането на минималната работна заплата? Вчера, оняден,

девета, когато му дойде времето, а утре ще гледаме ветото на президента. Кое не Ви е ясно точно? Кое точно не Ви е ясно? Минимална работна заплата 850 лв., това иска БСП и иска възможност на българските граждани да гласуват на хартия и на машина. Ето това иска БСП.

да чуя. ЕЛИСАВЕТА БЕЛОБРАДОВА: Напомнете на господин Свиленски, че като излиза, не трябва да се обръща към господин Митев, защото е процедура по начина на водене. Това не е някакъв диалог. Те могат да излязат навън да си говорят.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-93, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9 декември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 декември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-93, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9 декември 2022 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от народния представител Делян Добрев. Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е да въведе в законодателството съоръженията за съхранение на електрическа енергия, като класифицира съхранението на енергия като една от електроенергийните дейности. Съхранението на енергия играе важна роля в процеса на преход към въглеродно неутрална икономика, подобрява стабилността на енергийната мрежа, сигурността на електроснабдяването и намалява разликата между екстремните стойности на цените на енергията. По тази причина трябва да се внедри широка гама от технологии за съхранение, притежаващи всички характеристики по отношение на мощност, капацитет и време за реакция, за да допринесат за стабилността на мрежата, регулиране на напрежението, оперативен резерв, диспечиране, повторно диспечиране и така

Отлагане на крайното използване на електроенергия за момент, по-късен от момента на нейното производство, или - Преобразуването на електрическа енергия във форма на енергия, която може да се съхранява и впоследствие да се преобразува отново в електрическа енергия или да се използва като друг енергиен носител. Дейността по съхранение на енергия ще се извършва свободно на пазара, без да е необходимо издаване на лицензия. Лицето, ангажирано със съхранение на енергия (оператор на съоръжението), ще се счита за ползвател на мрежата за целите на Закона за енергетиката. С оглед изпълнение на изискванията, произтичащи от Директивата, в Законопроекта са допълнени норми относно собствеността на съоръженията за съхранение на енергия, според които мрежовите оператори няма да имат право да притежават, разработват, експлоатират или управляват съоръжения за съхранение на енергия. Изключения ще бъдат разрешени само при определени строги условия и с предварителното разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган, и то след дерогация на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Директивата. Създава се нов раздел „Съхранение на електрическа енергия“, в който се регламентират основните положения, свързани с тази дейност – оператор, съоръжение за съхранение, равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за балансиране на капацитета. Разграничават се три ситуации на съхранение на енергия, в които съоръжението за съхранение: - се добавя към обект за производство на електроенергия, - е инсталирано в рамките на съществуващ обект за производство, - не се добавя към генерираща единица, тъй като е самостоятелно съоръжение. Чрез Законопроекта се предвижда лесно осигуряване на присъединяване на съоръжения за съхранение на енергия. За търговската експлоатация на съоръжения за съхранение на енергия не се изисква издаване на лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране. Операторите на съоръжения за съхранение могат да станат доставчици на системни услуги, както и да сключват сделки с електрическа енергия. С оглед намаляване на административната тежест е предложено отпадане на лицензионния режим относно производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 MW включително. Предложените изменения в Закона за енергетиката предоставят възможност на оператора на преносната мрежа да предложи временна схема на присъединяване на цялата или част от заявената мощност в случаите, в които за целта на присъединяването следва да се извърши реконструкция и развитие на мрежата. Така производителите и клиентите ще имат възможност да изберат дали да се присъединят след извършване на съответните промени в мрежата, или да се възползват от предложената временна схема на присъединяване, като се съгласяват да присъединят част от заявената мощност и/или да намалят производството и/или потреблението си в ситуации на претоварване на системата.

без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-93, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 9 декември 2022 г.“

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепя всички усилия в осигуряване на стабилността и развитието на енергийната система у нас. От тази гледна точка считаме, че регламентирането на системите за съхранение на енергията и правилното внедряване и управление в енергийната система е стъпка в правилната посока. Предложеният Законопроект е добре да търпи развитие в бъдеще време, тъй като освен системите за съхранение на електроенергия съществуват и други видове системи за съхранение на енергия, които са в процес на развитие и се очаква в бъдеще време да се внедрят и в България. ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепи този законопроект

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Предложените промени в Закона за енергетиката, които разгледахме в Комисията по енергетика, се отнасят към две основни, изключително важни теми в енергетиката. Първото е въвеждането на определението за съхранение на електрическа енергия, както и дефиницията за това какво е съоръжение за съхранение на електрическа енергия. Също така промените в Закона за енергетиката уреждат и режима за интегрирането на този тип системи в електроенергийната система. За осъществяването на успешен преход към нисковъглеродната и независима електроенергийна система, която ще гарантира конкурентоспособността на българските предприятия и високото качество на живот на българските граждани, трябва да имаме минимум две предпоставки. Първата предпоставка е изграждане на нови енергийни мощности, които не са базирани на изкопаеми горива или пък на вносни такива, което е свързано с изграждането на нови ВЕИ мощности. Основните ВЕИ мощности – соларните и вятърните електроцентрали, обаче носят със себе си други предизвикателства. Именно фактът, че са значително по-непредвидими като производство и ефективност в рамките на денонощието. Именно затова втората предпоставка е наличието на съоръжения за съхранение на електроенергия, които съоръжения от своя страна ще гарантират ефективността и гъвкавостта на електроенергийната система. Нуждата и ползите от наличието на съоръжения за съхранениe са безспорни. Като пример ще Ви дам вчера – в 3,00 ч. сутринта товарът на Българската енергийна система е бил 3510 мегавата, в 9,00 ч. сутринта е бил 6303. Това Това е огромна ножица между най-ниското и най-високото потребление. Именно затова ни трябват такива гъвкави съоръжения, които могат да намалят в дългосрочен план разходите за електроенергия. С полагането на основите на законодателната рамка за интегриране на различен тип съоръжения за съхранение на електроенергия следва да се създаде също инвестиционна среда за изграждането на множество такива съоръжения, не само конвенционални батерии, за които ние се сещаме, но и други такива съоръжения. Наличието на този тип съоръжения от своя страна пък, пак казвам, ще намали дългосрочно цената както за българските предприятия, така и за битовите потребители. Така че това, което сме предложили – колегите от ГЕРБ по-скоро са предложили в рамките на измененията, е доста смислено и полага основата на това да се създаде едно по-подробно законодателство, което да уреди впоследствие различните видове съоръжения за съхранение, но като първа стъпка ние подкрепяме текстовете. Разбира се, необходимо е съответните органи с поднормативни актове да допринесат за прецизиране на това законодателство, що се касае до присъединяването, изграждането, интегрирането, безопасността, което е доста важно нещо, на този тип съоръжения при присъединяването към електроразпределителната и електропреносната мрежа. Втората основна тема обаче, също залегнала в предложените промени, касае лицензионния режим и начина на присъединяване на нови ВЕИ мощности, които също безспорно ще улеснят процеса. Именно затова ние от „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим, както и в Комисията, текстовете, като между първо и второ четене ние ще предложим изменения, които допълват дефиниции и оптимизират също процеса по присъединяване на такъв тип съоръжения. Дами и господа, благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Продължаваме Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Самандов.

бъде усилието пълно и да се завърши целият процес, трябва да се въведе възможност данните от измерванията на всички

Не виждам. Закривам разискванията и ще преминем към гласуване.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-93,

Ако ми позволите, господин Председател, процедура за намаляване на срока между първо и второ четене на три дни. Причината е, че имаме 10 дни празници, през които ние, народните представители, като отговорни хора също ще работим. С трите дни срок между първо и второ четене се получават почти две седмици, които са достатъчни за подготвяне на предложенията между първо и второ четене, тоест процедурното ми предложение е за срок от три дни. Благодаря, господин Добрев. Това е за предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Има ли различно предложение? Заповядайте, господин Сабрутев. Благодаря, господин Председател. Аз бих искал да направя обратно предложение – да оставим 14 дни между двете четения. Законопроектът като цяло е изключително в правилната посока, но има необходимост от внимание и редакции, така че той да стане наистина работещ. Благодаря. Благодаря Ви. Режим на прегласуване.

Добре, колеги. Преминаваме към изчетения Законопроект, № 48-254-01-63 –Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива. Доклад от Комисията по енергетика, заповядайте.

внесен от Делян Добрев и група народни представители на 11 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, № 48-254-01-63, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 11 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – госпожа Людмила Петкова – заместник-министър, и господин Павел Геренски – директор на Агенция „Митници“; от Министерството на икономиката и индустрията – господин Желяз Енев – директор на дирекция „Икономическа политика“. Мотивите към Законопроекта бяха представени от народния представител Делян Добрев. Със Закона се въвежда устойчив механизъм за адекватна компенсация на високите цени на моторните горива, тъй като те са един от двигателите на инфлацията в страната. Рафинерията на територията на Република България – „Лукойл Нефтохим Бургас“, преработва предимно руски нефт сорт „Уралс“. Със започване на войната в Украйна и налагането на санкциите за търговските сделки с руски нефт цената на сорт „Уралс“ поевтиня значително спрямо нефт тип „Брент“. Според статистиката за последната година има месеци, в които разликата в цената на двата сорта нефт надхвърля 30 долара за барел. Петролът, който се преработва в България, е на цена, сходна с лятото и есента на 2021 г., но цените на горивата са драстично по-високи. Господин Асен Василев в качеството си на вицепремиер лобира в Европейската комисия и получи дерогация, която позволява на свързаните с „Лукойл“ компании да продължат да купуват петрол сорт „Уралс“. Това формира свръхпечалби в тези две компании в размер на над 3,5 млрд. лв. на година и нула лева ползи за българския потребител, тъй като цените в България, вместо да последват цената на уралския нефт и да паднат, те драстично се повишиха. Следва да се има предвид, че приетият регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията не покрива изцяло хипотезата, касаеща българския пазар, и по-конкретно преработката и рафинирането на нефт с произход Русия. Рафинерията на територията на България прилага договор за преработка и рафиниране, основан на процесинга – ишлеме. Този договор е сключен с „Лукойл Бенелюкс“ БВ, регистрирано в Нидерландия. По този начин свръхпечалбите от ниската цена на нефта с руски произход и високата пазарна цена на петролните продукти, които се продават на пазара на база на цените на петрола от сорт „Брент“ се преместват към „Лукойл Бенелюкс“ БВ и „Литаско“ – Швейцария, и съответно към крайния собственик „Лукойл“ – Русия. От тази гледна точка е необходимо да се вземат мерки, за да може евтиният руски петрол да се превърне в евтини горива за потребителите. В противен случай крайният резултат е, че договарянето на дерогация е направено в полза на частни търговски субекти. Предлагаме да се въведе вноска за преработвателите на руски нефт. Вноската ще се набира от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Приходите от тази вноска ще се използват за компенсация на всички потребители, включително стопанските. Проектът на закон предлага набраните средства от вноската във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да се прехвърлят в НАП и да бъде продължен сегашният ред на компенсиране на потребителите. Представителите на министерствата на икономиката и финансите изразиха отрицателни становища по представения законопроект. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители – Делян Добрев, Венко Сабрутев, Драгомир Стойнев, Ивайло Мирчев, Николай Таслаков, Рамадан Аталай и Георги Самандов. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 8 гласа 3 „против“ и 7 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива № 48-254-01-63, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 11 ноември

веднъж да Ви разясня фактите около пазара на горивата в България и ако успея, да Ви убедя да подкрепите този законопроект на първо четене в пленарната зала. По темата с горивата в България се говори от март месец тази година, тъй като след началото на войната в Украйна и налагането на санкции от страна на Европейската комисия и САЩ към Русия петролът сорт „Уралс“ и останалите видове руски петрол се търгуват със значителен дискаунт, със значителна отстъпка, спрямо цената на останалите видове суров петрол. Защо това е така? Защото след началото на санкциите малко държави, една от които е България, продължават да купуват тези горива. Отстъпката в цената през целия период – от март до момента, е в размер на 30 до 40%. Исторически погледнато, цената на нефт „Брент“ и цената на нефт „Уралс“ винаги са се движили

след началото на войната в Украйна, тоест след 24 февруари 2022 г. Какво се случи обаче. Цената на горивата в България не последва намаляването на цената на нефт „Уралс“, а обратното – от месец до началото на лятото цената продължи да расте. Защо? Защото според мен пазарните механизми не функционират. Защо не функционират? Защото няма конкурент, който да предлага горива, произведени от руски петрол. Конкурентите предлагат горива, които са произведени от другите видове суров петрол, които са значително по-скъпи, и вносът определя цената. Тоест вносът определя цена например от 2,99 на бензина, 3,50 на дизела, „Лукойл“, въпреки че може с печалба да продава на 1,80, продава на същите цени – 2,99 и 3,50 за дизела, и формира въпросната свръхпечалба, за която ние често говорим от тази трибуна. Защо казвам, че „Лукойл“ може да продава с печалба на 1,80? Защото, колеги, ако погледнете исторически към 2018 г. – това е само преди 3 – 4 години, цената на нефт „Уралс“ тогава и сега в момента е една и съща, само че тогава по бензиностанциите „Лукойл“ продаваше горивата на 1,80, а сега по бензиностанциите същите горива, от същия суров петрол, преработени по същия начин от същата компания, се продават с между 1,00 лв. и 1,50 лв. по-висока цена. Какъв е начинът държавата да коригира това пазарно несъвършенство, защото това е неработещ пазарен модел? държавата, за да защити потребителите, защото в крайна сметка държавата е тази, която издейства дерогацията на „Лукойл“ и позволи тази компания да продължи да работи с нефт може или трябва да се опита да вземе част от тази разлика, тази отстъпка в размер на 30%, която се формира след началото на войната.

без значение дали са регистрирани в Холандия, в Швейцария, може и на Луната да са регистрирани, ако има такива компании, са длъжни, преди да преработят това гориво, да направят вноска във Фонда за енергийна тази вноска ще се определи от Министерски съвет с последващо решение на Министерски съвет. Тя може да бъде в размер на 100% от разликата. Ако разликата в момента е 22 долара, вноската може да бъде 22 долара, за да изравни този петрол с другия и по този начин 100% от свръхпечалбата да бъде внесена във Фонда. В този фонд ще се генерират средства, които са значителни по размер – над 100 млн. лв. на месец, тези средства впоследствие Фондът ще предостави на Националната агенция по приходите и те ще бъдат възстановявани на потребителите на горива в България по същия начин, по който се дава компенсацията за 25 ст. в момента. разходният механизъм е ясен, той се използва и в момента. Приходният механизъм също не е нов, тъй като Фондът за енергийна сигурност съществува от 5 – 6 години. Знаете, че в този фонд ние с решение на Министерски съвет правим вноска от енергийните производители в България, тоест от АЕЦ „Козлодуй“ и от НЕК, и с последните решения на Народното събрание от всички останали производители Фондът ще събира тези вноски. По същия начин Фондът има и механизъм за разходване, тъй като тези вноски той впоследствие ги разпределя през търговците до консуматорите на електроенергия в България. Тоест механизмът е ясен, механизмът не е нов, той се използва от дълго време. Механизмът ще позволи на пазара на горивата в България да се върне справедливостта и българските потребители да бъдат печелившите от дерогацията, защото от март месец досега от дерогацията печелят единствено „Лукойл“ и нейните дъщерни и всякакви други компании, а ползата за потребителите към момента е нула. Ние се опитваме да направим така, че тази свръхпечалба да влезе във Фонда за енергийна сигурност и оттам да се върне към потребителите. Какво се случи до момента? Какво приехме до момента, свързано с „Лукойл“? От една страна, приехме Законопроекта на колегите от ДПС, които казват: трябва да се спазват стриктно санкциите, не може да се изнасят горива, произведени от руски петрол. Това предложение между първо и второ четене ще се промени в посока – може, но само ако е за Украйна. Приехме предложението на колегите от „Демократична България“, което казва, че ако „Лукойл“ спрат да изпълняват своите задължения, държавата ще назначи в това предприятие особен управител, който ще продължи да управлява предприятието така, че да има горива в страната. Приехме предложението на служебния кабинет, който казваше, че на базата на регламент ние ще обложим свръхпечалбите на „Лукойл“ с 33%, тоест от свръхпечалбата ще им вземем 33% и с тези пари ще компенсираме. Къде обаче? Всъщност колегите от ДПС и колегите от „Демократична България“ решават два важни проблема, но те не са свързани с компенсациите. Предложението на служебния кабинет е свързано с компенсациите, но всъщност то, за съжаление, зависи от добрата воля на „Лукойл“, в която ние не вярваме. Защото то разчита на това, че „Лукойл“, както са обещали, ще си преместят наистина фирмите в България и ще покажат цялата печалба, която генерират в рамките на 2 – 3 милиарда, ще я декларират и върху тази декларирана печалба ще платят данък. Тук има два проблема. Първо, ние не знаем те дали наистина ще преместят фирмите си в България. До момента това не знам да се е случило. Второ, зависим и от молива на счетоводителя на „Лукойл“, защото знаете, че има безброй начини, по които „Лукойл“ може да направи така, че да покаже скромен финансов резултат и всъщност, като наложим тридесет и трите процента върху скромния финансов резултат, няма да съберем нищо. Нашият Законопроект не зависи нито от счетоводителя на „Лукойл“, нито от самия „Лукойл“, защото той казва: който и да е вносителят на горива в България, преди да ги преработи тези горива, трябва да направи вноска във Фонда. И това е по закон, и тази вноска се определя от Министерския съвет, и той е длъжен да ги внесе, без значение дали твърди, че е на печалба, загуба или какъвто и да му е друг финансовият резултат. Могат ли всички тези предложения да вървят заедно – Законът на ДПС, Законът на колегите от „Демократична България“, облагането на свръхпечалбите на служебния кабинет и нашият Законопроект? Могат, разбира се. Те дори, колеги, изненадващо се допълват перфектно, защото всеки един от законопроектите решава определен проблем. Как ще се комбинират двата механизъма за компенсиране – този на свръхпечалбите от служебния кабинет и този, който ние сме предложили?

то тогава, ако ние ги накараме да направят вноска във Фонда в размер на 2 милиарда през 2023 г., то нетната им печалба ще е 3 милиарда и половина минус 2 милиарда, внесени във Фонда – печалбата им ще остане милиард и половина, и върху този милиард и половина ние ще наложим 33%, тоест ще вземем 500 милиона. Но така сумарно държавата ще е взела 2 милиарда и половина, от които двата милиарда са сигурни – те не зависят, както вече казах, от молива на счетоводителя на „Лукойл“. Ще се включа и в дебата. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Добрев. Откривам разискванията. Заповядайте, господин Рибарски.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 Дойде часът на истината за прословутото левче, което беше основен мотив и обещание на ГЕРБ-СДС през цялата предизборна кампания и всички така трепетно очаквахме да се случи в първите дни след изборите. Много хора си създадоха фалшиви надежди, че това ще се случи. Причина обаче това да не се случи няма да е гласуване против на „Продължаваме Промяната“. Напротив, „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи на първо четене този законопроект. Съмняваме се обаче, че между първо и второ четене ще отпаднат опасенията на Министерството на финансите. Едно от опасенията е, че това ще доведе до повишаване на цените на горивата за крайните потребители.

стопанските субекти и води до нелоялна конкуренция. Предложеният Законопроект е и в противоречие с чл. 107, § 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, тъй като по своята същност може да се разглежда и като държавна помощ – отказването от приход също е вид държавна помощ. Практически предложеният механизъм за изчисляване на вноската е неприложим поради факта, че се базира и на несъпоставими величини – между суров нефт и количества горива – едното е в килограми, другото е в литри, освободени за потребление в страната или в чужбина. Най-важното обаче, което трябва да си кажем, е, че при самото обсъждане в Комисията по енергетика беше изразено и опасение, че изкуственото завишаване на стойността на суровината с така наречената вноска реално ще доведе до увеличение на крайната цена за потребителите. В противоречие с всякаква пазарна логика е да се приравни, макар и с вноска, цената на сорт „Брент“ с цената на сорт „Уралс“, цената на сорт „Брент“ и след това да очакваме намаляване или задържане на цените под тези за останалите европейски държави. По-скоро ще се изгуби ценовото предимство, което е постигнато с дерогацията и еднакво шоково поскъпване, и това шоково постъпване ще трябва да бъде поето от всички крайни потребители. Не е отчетен и самият факт, че едно такова компенсиране ще създаде реален ликвиден проблем за собствениците за собствениците на бензиностанции, които ще трябва да кредитират своите клиенти до момента на реалното признаване на компенсирането и ще трябва тези суми да им бъдат възстановени от държавата. Но в този период те ще трябва това левче да го финансират от собствения си джоб. В момента са 25 ст. – четири повече, четири пъти по-голям проблем. И за да си спестим днес, няколко дни преди Коледа, Коледните празници, гръмките нападки, най-разумно беше този законопроект да бъде оттеглен, да се придържаме към вече възприетия подход от Европейския съюз за удържане на свръхпечалбите за нефтопреработвателните дружества чрез прилагане на Регламент 1854 – господин Добрев засегна и тази тема в своето изказване, електроенергийната система“ на 33% от генерираната печалба, която благодарение на издействаната от редовния кабинет дерогация вече се отчита в България и ще се разходва именно за компенсиране. През дългите години досега печалбите от най-голямата рафинерия в България се изнасяха в чуждестранни дружества. Единствената работеща към момента форма на компенсиране си остават въведените от редовния кабинет 25 ст. на литър гориво. Тя има изцяло социален характер и цели подпомагане само на физически лица като най-уязвима и потърпевша група от обществото. Сега обаче напоследък разбираме, че тази мярка може да отпадне, може да не отпадне, ще се удължи и в крайна сметка пък можело и да се замени с билетче за градски транспорт. И на финала да обобщим поне няколко от недъзите на предложения Законопроект. Според Министерството на финансите може да се очаква реално повишаване на цените на горивата за крайните потребители; предлаганата уредба влиза в противоречие с Конституцията; нарушава принципите на равнопоставеност; противоречи също и на Закона за функциониране на Европейския съюз; механизмът за изчисляване на вноската е неприложим и изкуственото завишаване на стойността на суровината, вместо да намали, можем да очакваме да увеличи цените. Явно ще слушаме за левчето и на второ четене, но според нас то в крайна сметка няма да се случи и ще е една загуба на пленарно време и поредната евтина политическа пропаганда. Благодаря. (Ръкопляскания Госпожа Петкова, Искрен Митев и Делян Добрев.

Аз се радвам, че и Вие от „Продължаваме Промяната“ стигнахте до извода, за който ние от много отдавна говорим, а именно за надвзетите суми за най-голямата рафинерия в България. Радвам се, че узряхте наистина за този безспорен факт. Ще си позволя да не се съглася с Вашето твърдение, че тези 33%, които ще бъдат взети като свръхпечалба, ще бъде обложена тази свръхпечалба, свръхпечалба, на практика ще стигнат до потребителите, до всеки един български потребител. Защото това е един вид данък печалба, който на практика има съвсем друго предназначение и той се разпределя по съвсем друг ред. Законопроектът, който ние предлагаме, се нарича Законопроект за компенсиране на потребителите. Има огромна разлика. Смятам, че няма никой в тази зала, който да не е наясно и да не е съгласен с това, че има надвзети суми, те са надвзети именно от потребителите – стопански или нестопански субекти, така че целта на нашия законопроект е да върнем надвзетата сума на тези, които са я надплатили, а ако чакаме преразпределението на данък печалба, той няма как да стигне до потребителите. Така че това е основната разлика и аз моля да имате предвид това, когато заявите, че ще подкрепите нашия законопроект на първо четене и в рамките на второто четене също да преосмислите Вашата позиция, защото това наистина са фактите. Що се отнася до това дали е противоконституционен този текст и дали поставя в неравностойно положение някои от другите потенциални участници в този пазар, само бих искала да кажа, че Законопроектът не визира конкретно нито една компания, той се отнася за всички и третира равно всички, които внасят руския суров петрол, и съответно за тях важат абсолютно всички права. Така че не можем да говорим за нелоялна конкуренция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Втора реплика – Искрен Митев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рибарски, благодаря Ви, че така аргументирано разказахте историята, по-скоро приказката, за българското левче, която ние знаехме, че е една приказка и една абсолютна част от маркетинг и пиар кампанията на ГЕРБ-СДС. Доста дълго време чувахме обвинения оттук за това левче, че има фирми, свързани с предишното управление, които взимат това левче, които по някакъв начин ощетяват българските граждани, и така нататък. Всички разумни хора смятам, че осъзнават, че това е просто един начин ГЕРБ да се хващат за една болезнена за българските граждани тема, вместо да предложат каквото и да е смислено решение на въпроса с високите цени на горивата. Те дори стигнаха дотам, че не подкрепиха мярката от 25 стотинки, която се оказа работеща и улесняваща тази част от бюджета на българските граждани мярка. Господин Делян Добрев лично твърдеше от тази трибуна, че потреблението на горива в България е толкова високо, че заделените 150 милиона за мярката от 25 стотинки ще бъдат изразходвани за две седмици, което се оказа неточно. Господин Борисов заяви в предизборната кампания, че на 3 октомври 2022 г., когато те спечелят изборите, цената на горивата ще падне с един лев. Това даже Това даже не е смешно, то е тъжно един човек да обещава нещо, което не може да изпълни, по този начин пред тази голяма аудитория, обиждайки българските граждани в тяхната компетентност, а именно да твърди, че цената на горивата може да зависи от един политик, който дори няма силата да състави правителство. Този закон е абсолютно неработещ. Вие разказахте защо е неработещ. Цените на горивата няма да намалеят с 1 лев в България, защото ние да заставим рафинерията, която произвежда гориво точно така, няма да паднат цените на горивата, защото това е свободен пазар на една стока, която се търгува в цяла Европа, и дори да осигурите един от източниците да даде по-добра цена, пазарното равновесие ще бъде спазено и цените на горивата в България ще бъдат такива, каквито са цените на горивата в Европа или в близките до нас държави. Така че Вие, предлагайки този проект, много добре знаете, че той не работи. И в заключение. Господин Добрев, може би е много смислено това, което правите. Надявам се то да сработи, но дълбоко ме съмнява и само времето ще покаже дали сте били прав. Благодаря. Господин Добрев, заповядайте за трета реплика. Господин Рибарски, единственото съществено във Вашето изказване беше цената на горивата. Аз засегнах този въпрос по представянето на Законопроекта, ще Ви го обясня още веднъж. Не е тайна, че цената на горивата в България в момента не се определя от „Лукойл“, а се определя от вносителите на горива. И ще Ви го повторя сто пъти, ако трябва. Защото „Лукойл“ може да продава и на 1,80 лв. бензина, но го продава на 2,99 Защо? Ами, защото има внос на горива на 2,99 лв. Ето затова! Това е причината! Вносът определя цената. „Лукойл“ може ли да вдигне цената на 5 лв.? Ами, не може! Защо не може? Защото никой няма да си купи от „Лукойл“, ще си купят от вносителите на горива на 2,99 лв., но не и от „Лукойл“. Тоест вносителите на горива са тези, които гарантират, че вноската няма да се пренесе в крайната цена за потребителите и те пак да си печелят по един лев нето от „Лукойл“. А по отношение на левчето, мислех, че вече не Ви е смешно, защото това левче не го говоря само аз, а то се доказа от изследвания на Центъра за изследване на демокрацията, от изследвания на водещи икономисти в България. „Лукойл“ сами си признаха за левчето. „Лукойл“ си признаха!

33% от 2 млрд. и 100 млн. лв. са 700 млн. лв. Разбирате ли как става тази сметка? Господин Искрен каза, че е икономист, той би трябвало да разбира. Нали

Благодаря, господин Председател. Относно твърдението на госпожа Петкова, надвзети суми от рафинерията най-вероятно е имало през 2019 г. и преди това. До момента тази рафинерия не е внасяла никакви данъци. В момента обаче имаме реален регламент, който функционира в Европейския съюз, и това нещо започва да се случва и въз основа на дерогацията, която е извоювана.

Това, което господин Добрев споменава, изглежда като директна намеса в пазара. Ако „Лукойл“ има конкурентно предимство, те функционират според пазара – много ясно, че ще оберат от пазара това, което могат да вземат. Такава е търговската логика. Ако от съседните държави някой в някакъв момент има по-евтини горива, най-вероятно това ще изравни пазара надолу. Така че ние не сме против левче, два, три. За нас механизмът, предложен от Вас, няма как да проработи и няма как да бъде приложен. Има вече действащо законодателство, което трябва да мине на второ четене и то най-вероятно ще има такъв ефект върху горивата и върху „Лукойл“. Всичко, което виждаме в този законопроект, има много недостатъци. Може би между първо и второ четене те ще бъдат изчистени, но

Господин Добрев, аз не отричам или по-скоро не стига до моето знание и това не е обект на моята работа аз да изчислявам каква е разликата между производствената цена на една частна компания и продажната цена, на която тя реализира стоката си на световния пазар. По никакъв начин аз не твърдя и не искам да твърдя, че Вашите сметки са грешни от гледна точка на това дали „Лукойл“, или която и да е компания има определен вид марж на печалбата си спрямо производствените разходи и производствената цена и крайната цена, с която реализира една стока. Това, което твърдя, е, че според мен като икономист е нередно държавата да се намесва в един частен бизнес и да лишава един бизнес от неговата печалба. Мога да Ви дам друг пример. Ако Вие произвеждате някаква стока, да кажем домати, и я продавате с един лев печалба, трябва ли държавата да дойде и да Ви вземе този лев, защото смята, че от доматите, които продавате, получавате прекалено голяма печалба за това. Пак казвам, за мен това е едно грешно мислене – ние да се опитваме да взимаме печалбата на една частна компания. Разбирам мотива Ви, разбирам, че Вие сте поставен от господин Борисов в ситуация, в която трябва да измислите как да си върнем един лев, който явно Вие сте сметнали, че това е печалбата. Съчувствам Ви, че Вашият лидер, не разбирайки какво говори по телевизията и какво обещава на хората, задължава хората от собствената му партия, които явно са експерти в тази тема, вместо да вземат работещи предложения, да трябва да вкарват нещо, което те самите знаят предполагам, че за Вас е изключително неприятно, дори за Вас самия, да трябва да вкарвате един закон, за който знаете, че е противоконституционен, който знаете, че няма да работи, само и само да можете да защитите по някакъв начин аргумента на един човек, който, за съжаление, тежи на цялата Ви организация. Благодаря. Заповядайте, господин Добрев. Господин Митев, излязохте от рамката на личното обяснение. Напомням, че личното обяснение е когато някой е

Той направи изказване, в тази връзка моля да се отнеме от времето за изказвания на групата, защото това по своето същество беше изказване. Също така моля на основание чл. 255 от Правилника да наложите наказание за злоупотреба с процедури. Благодаря. Аз затова се обърнах към господин Митев – да го наречем, с кратко разяснение. В процедурата по лично обяснение действително имаше по същество аргументи.

ние от „БСП за България“ няма да подкрепим Законопроекта и държа да бъда пределно ясен – не защото тук има коалиция „Лукойл“ или някаква друга, а защото – спомням си как Вашият лидер, господин Добрев, излезе гневен, когато не бе приет този законопроект в Енергийната комисия, започна да ни хока всичките, а просто фактите са съвсем ясни. Достатъчно е да погледнем становището на Министерството на финансите. Мисля, че при едно такова становище самият Вие трябва да се откажете от този законопроект. Аз изцяло адмирирам усилията на всеки един народен представител, който търси под някаква форма справедливост и вижда, че има някакво нарушение на българските граждани, че смята, че някои печелят свръхмного. Тук въобще не съм съгласен с предишното изказване, което беше направено. Но в крайна сметка затова и Европейската комисия, когато има някой някаква форма на свръхпечалби, виждате, че Съветът действа единодушно, налагат се правила, които важат за цяла Европа. Нека да се върна на становището на Министерството на финансите и какво ни казват те. Предложеният законопроект е в противоречие с чл. 107, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като по своята същност може да се разглежда като форма на държавна помощ. Съгласно чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, освен когато е предвидено друго в договорите, всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по благоприятно положение на определени предприятия или производство на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар, колеги. Второ, относно нарушаването на Конституцията и че е в противоречия с Конституцията, тук наистина не искам да се намесвам, защото дали дадена мярка е противоконституционна или не, това може да го каже единствено и само Конституционният съд. Нали така?! ми омръзна тук да се правим и да обявяваме от тази трибуна кое е противоконституционно и кое не. Това е работа на Конституционния съд, той да си прецени. Но факт е, че има три абзаца, където Министерството на финансите остро критикува тази мярка, като счита, че се нарушават принципите за равнопоставеност и еднакво третиране и води до нелоялна конкуренция. Продължавам със становището на Министерството на финансите. Забележете, слушайте ме внимателно, предлаганата вноска би могла да бъде счетена от Европейската комисия като скрита форма на вносно мито, поради което е необходимо същата да бъде предварително консултирана с Комисията.

единствено и само, забележете, институциите на Европейския съюз имат право да вземат решение по отношение на митата спрямо стоки, внасяни и изнасяни от и за трети страни. Определените мита и разпоредби относно тяхното прилагане имат еднакво действие във всички държави – членки на Европейския съюз. В тази връзка отделните държави членки нямат правомощия да вземат решение на национално ниво за освобождаване или налагане на мита на автономно основание. И нещо повече, ако Европейската комисия счете, че вноската е като мито, Република България ще бъде задължена да предоставя 75% от приходите в общия европейски бюджет, тоест какво остава тук за нашата държава. В заключение, адмирираме всякакви усилия от която и да е политическа сила, но първо, те трябва да отговарят на закона, трябва да отговарят на европейските практики трябва да отговарят на европейското законодателство. Ние не можем сами да си измислим и да налагаме определени норми, а трябва да се съобразяваме. Така че този законопроект, въпреки гнева на Вашия лидер, няма как да бъде приет, защото той просто противоречи на европейското законодателство. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Първа реплика – Делян Добрев. Господин Стойнев, Вие вероятно взехте изказването на господин Сабрутев, защото той май се готвеше да чете същото становище на Министерството на финансите, но по същество, ако бяхте прочели цялото становище, щяхте да видите, че в следващия параграф Министерството на финансите казва: ами всъщност и нашата мярка за 25 ст. има същия порок. същото това становище Министерството на финансите казва: „ето това са критиките към Вашия законопроект“, и тези същите критики Европейският съюз ги отправи към нас, тоест и двадесет и петте стотинки имат същия порок. Сега кое е по-добре – да компенсираме с 25 ст. или да компенсираме с 1 лв., при положение че и двете имат едни и същи проблеми?! Единственото, за което донякъде съм съгласен със становището на Министерството на финансите, е, че ако това е мито мито като понятие, въведено като мито, а не като вноска във Фонда, то тогава част от приходите трябва да отидат в бюджета на Европейския съюз. Обаче те казват, че тук не е мито, а е вноска, и ние просто трябва да се консултираме с Европейския съюз дали ще ни разрешат „Лукойл“ да прави такава вноска във Фонда. Фонда. Да Ви кажа честно, аз съм 99% убеден, че ако Министерството на финансите пита Европейската комисия: „Вие съгласни ли сте Русия, на която ние сме наложили санкции, да ги накараме да дадат една вноска в нашия Фонд за енергийна сигурност?“ – ами 99% съм сигурен, че от Европейската комисия ще кажат: „Съгласни сме.“ Защо не питат Министерството на финансите? На 11 ноември е внесен този законопроект, минаха вече два месеца, те, ако искаха, досега можеха да питат, ама не искат. Защото като някои народни представители, които ще чуем сигурно след малко, и те от девет кладенеца вода носят само и само да не нарушим интересите на „Лукойл“ и да им намалим случайно печалбите. И това е истинско намаление на печалбите, защото, пак Ви казвам, то не зависи от счетоводителя на „Лукойл“. Счетоводителят на „Лукойл“ тази година е обещал на служебния министър на икономиката, който догодина по това време вероятно няма да е министър, че ще внесе 700 милиона данък.

от които, забележете, 17 милиона за данък общ доход. Ето, професор Гечев е до Вас и може да Ви каже кой плаща данък общ доход. Не плаща „Лукойл“, а плащат работниците в „Лукойл“,

би поставил в трудност нашите опоненти – колегите от ГЕРБ, и други по отношение на казуса за държавната помощ, „Лукойл“ и другите. Колега Стойнев, Вие можехте да приложите аргумента – ето я статистиката на Съединените Няма лошо, ще обложите точно и целево една компания, която работи в България, заради това, че доставките идват от Русия. Колеги от ГЕРБ, я вижте, че през 2002 г. цената на природния газ, в това число втечнен, е 5,2 долара на една British thermal unit, каквато е международната статистика – 5,2, а ако продават в Европа, е на 34. Така че незабавно направете проект свръхпечалбите на „Шеврон“, които грабят Европа, да се върнат в бюджета на България и ако го направите за американската „Шеврон“ и българската „Лукойл“ – браво. Но Вие развивате някакви странни теории тук, господин Добрев, които не бяха засегнати от господин Стойнев, че „Шеврон“ трябва да плати милиарди на България, защото крадат и те от разлика в цените, ама Вие нещо не виждате това нещо. Благодаря Ви.

Господин Председател, честно казано, аз съм изключително притеснен. Евро-атлантическото мнозинство от шест партии в този парламент в момента се опитва да работи против европейските директиви, предлагат се законопроекти, които противоречат на европейските директиви. Една част от евро-атлантическото мнозинство подкрепя друга част от това мнозинство и казва: „Да, ние ще Ви подкрепим, знаем, че нарушаваме правилата на нашите началници в Брюксел.“, а другата част казва: „Не, ние няма да Ви подкрепим, а иначе е много хубаво.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Отзад напред, уважаеми господин Ганев, мисля, че работата тук на народните представители е да се грижим за интересите на страната, а не за интересите, както Вие ги наричате, на чиновниците в Брюксел, макар че съм далеч от мисълта, че това са просто чиновници, но в крайна сметка зависи от хората как разбират европейското ни членство. Второ, уважаеми господин Гечев, какво да Ви кажа? Наистина като че ли тук се опитваме да се фокусираме само върху един вносител, само върху един производител. Хубаво е наистина да се гледа всички да се мерят с еднакъв аршин. Уважаеми господин Добрев, Вие и аз сме били министри, а при Вас „Лукойл“ не плащаше данъци, и при мен не плащаше. Нещо повече, когато бях министър, те тогава дори спряха работа и беше доста притеснително тогава за цялото правителство, защото едва ли не го считахме за някаква форма на саботаж, а те правеха уж някаква инвестиция за около 1 млрд. лв. и наистина беше много, много трудно тогава в тези условия, а липсваха и приходи в бюджета. Тогава и финансовият министър беше притеснен, но наистина се получаваха такива аномалии. Истината обаче е, господин Добрев, че именно предишното управление предишното управление бе това управление, което наложи на „Лукойл“ да започне да плаща данъци и това никой не може да го отрече. „Лукойл“ започна да плаща данъци именно когато бе предишното управление начело с „Промяната“, БСП, „Демократична България“, България“, и това не може да се отрече. Колкото и да Ви е неприятно, това е истината. Ние нямаме нищо против всеки да си плаща данъците, нито защитаваме „Лукойл“, нито която и да е друга компания, но когато това противоречи на законодателството и когато ефектът ще бъде минимален, дори надали ще се случи и затова се изказах, не е работа на Вашия лидер да излиза по телевизията и да

Божанков, Мартин Димитров и Теменужка Петкова. Благодаря, господин Председател. Сега аз няма да влизам в дебата по същество, макар и с ясното съзнание, че не съм експерт в темата, но ми идва в повече този патос, с който колегата Добрев тук от последните дни води люта битка с „Лукойл“. Все пак колегата от 2009 г. е народен представител. Аз съм бил тогава току-що навършил пълнолетие и си спомням, гласувайки за първи път, че съм живял в държава, в която министър-председателят играеше карти с шефа на „Лукойл“, а „Лукойл“ все не плащаше данъци и това продължаваше с десетилетия. Колегата е бил министър, заместник-министър през цялото това време и сега изведнъж за един ден почва някаква люта битка с „Лукойл“, все едно никой не е живял в България и никой не помни какво е било. Това са били много правителства, много министри, много народни представители и все пак не говорим за история преди 300 – 400 години, а това е близкото минало, само преди пет – десет тези събития са се развивали пред всички нас. Затова е и добре, помнейки каква е историята, да не отиваме чак толкова далеч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Божанков. Първа реплика от Делян Добрев. Уважаеми господин Божанков, казахте, че 2009 г. сте навършили пълнолетие. Предполагам, че когато аз съм бил заместник-министър и министър, сте били в казармата и не сте разбрали, че тогава горивото беше 1,80 лв. Има ли разлика между това горивото да е 1,80 лв. и 2,99 Възможно ли е, когато горивото е било 1,80 лв. при същата цена на уралския нефт, да е нямало печалба?! Наистина да е нямало, защото продават толкова евтино, че нямат печалба. И според Вас кое е по-важното за българските потребители – „Лукойл“ да плати данък, който данък тук народните представители кой знае за какво ще изхарчим, или да плати на бензиностанцията 1,80 лв., вместо да плати 2,99

Благодаря, господин Председател. Господин Божанков, Вие добре адресирахте това, че по време на 12-годишното управление на ГЕРБ всъщност „Лукойл“ така и не плати един лев данък в нашата държава, че през същото това време Бойко Борисов играеше карти с шефа на „Лукойл“, но може би, господин Божанков, забравихте да адресирате нещо друго и това е, че отново колегите от ГЕРБ отдадоха нефтеното пристанище на България на дългосрочна концесия на цената на три магазина в мола. Благодаря. Благодаря. Трета реплика от Искрен Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божанков, благодаря Ви, че напомнихте на залата за личните отношения между бизнеса и бившите управляващи, по-бившите, така да кажем. Искам да Ви попитам: според Вас какъв е мотивът на един човек, който е бил министър на енергетика и е много добре запознат с ценообразуването, той да предложи закон, който няма как да бъде изпълнен? Смятате ли, че той по някакъв начин става,

Благодаря, господин Председател. Макар че аз съм принципно съгласен с много от аргументите на колегата Добрев, които в момента изложи в дебата, бях длъжен да обърна внимание, че някаква друга цел се преследва. Дали, от една страна, става дума за чист популизъм, защото Борисов го прави това, и ГЕРБ го правят: ако аз бях на власт, бензинът щеше да е не толкова, а толкова. На всеки нормален човек е ясно, че това е чист популизъм и има редица други фактори и условия, които, естествено, в уравнението ги има. От друга страна, те преследват и някаква политическа цел – да получат реабилитация навън, защото очевидно имиджът им е посрутен – говоря и в Европа, на запад, и отвъд Океана, и затова пък толкова опитват да компенсират някаква гузна съвест. Това беше смисълът на моето изказване, че си има някаква гузна съвест. Всички помним как са се развивали събитията в миналите години. Благодаря. Благодаря Ви, господин Божанков. Заповядайте, господин Димитров, за изказване. Уважаеми господин Председател, дами и господа! За да няма спекулации, ще гласуваме за Законопроекта, има няколко важни неща. Първо стана ясно, че огромно влияние върху цените оказва вносът в България. Сега си дайте сметка колко важен е Законът, който мина, на „Демократична България“, и от 1 януари ще бъдат обявявани свободните капацитети, така че всеки да може да внася, всеки да може да търгува, тоест трябва да признаете изключителната важност на тази промяна. Имаме уверението на Министерството Това започва да работи от 1 януари, след като седем години не се случваше, колеги. Седем години не се случваше! Конкретно по Вашия Законопроект. Мен ме притесняват две неща. Понеже всички тези компании имат отлични юристи, ако успеят да твърдят, включително и в съдебно дело, че това е в полза на квазимито, както и други квази, аз Ви предупредих за това преди много месеци, има опасност то да не се случи. Нали разбирате нашето предупреждение по темата? Тоест юридически трябва да бъде въведено така между първо и второ четене, че категорично по европейското право да няма претенции, че нарушаваме общностното законодателство. Днес чухте предупреждение по темата, но от моя страна всъщност имаше изказване преди месеци, тоест да го обмислим много внимателно и най-добрите ни юристи да изпипат този въпрос. Още една много важна какво правим обаче, ако компаниите по вноса и най-големият производител тук – теоретично, чиста теория, решат да използват ценови паралелизъм, както се наричаше, нали помните, помните, какво правим тогава? Защото хипотезата е, че конкуренцията продължава, първо, че съществува, второ, че продължава. Ами ако стане друго, какво правим тогава? И тогава отговорът трябва да бъде: ами трябва регулаторът да се намеси. Ама ние имаме ли регулатор, който ще се намеси по тази тема, колеги? Имаме ли? Защото май нямаме. Защото май нямаме! Така че, за да заработи тази система, всички тези условия трябва да са налице, а иначе най-големият въпрос, колеги, е следният. От тази дерогация отстъпка кой печели? Кой печели от това, че България продължава да внася по-евтин руски петрол? Наистина ползата не е за българските потребители и това е изключителният проблем. Хайде да си го признаем. Ползата не е до момента за българските потребители, а идеята на тази дерогация – отстъпка, беше и е ползата да бъде за българските потребители, тоест цените на горивата в България на бензиностанциите да бъдат по-евтини. Да, това беше целта. Случва ли се? Не се случва, тоест трябва да вземем мерки. Какви са мерките? Както казах, влиза в сила от 1 януари Законът на „Демократична България“ да има повече внос, повече търговия, повече прозрачност, но колеги, без работеща КЗК, отсега да Ви кажа, няма да стане, да си знаете. Виждам, че тази тема се заобикаля. Има тук колеги, които не обичат да говорим, и всеки път ми се карат като я засегна темата. Ама няма да стане. Ама няма да стане, колеги! И помислете много сериозно как решавате двата проблема, които Ви обясних, тоест да не нарушавате общностното право с тази разпоредба, защото вижте какво ще стане, ако го нарушавате! Предлагате нещо, което в съдебно дело бъде определено като квази- мито, и то ще отпадне, няма да върши работа тогава. Иначе цялостната идея трябва да бъде в следната посока, и целта трябва да бъде в следната посока: ползите от по-евтиния внос на руски петрол да отидат за крайните потребители и това е важно не просто за гражданите само, това е важно и за икономиката, защото по-евтините горива означават по-висок растеж на икономиката, а този растеж сега ни трябва повече от всякога, между другото. Означават и по-ниска инфлация, между другото, което също е важно. Така че ще получите от нас подкрепа, но много добре чуйте градивните критики, които имаме, за да вземем мерки по тях. Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте за реплика – господин Добрев, Димо Дренчев – за втора, и ако няма трета от друга група, господин Ганев. Господин Димитров, радвам се, че в прав текст се чу и от някой друг в тази зала, че от дерогацията печелят само руските компании, а българският потребител не печели нищо, казахте. Това е проблемът, който ние сега се опитваме да решим. Разбирам притеснението Ви за това дали няма да се изтълкува като скрито мито и аргументът на Министерството на финансите, но ако сте чели внимателно текстовете, Законът казва, че каква вноска ще се събира във Фонда, се решава впоследствие от Министерския съвет, тоест ние със Закона не решаваме каква вноска ще се внася. внася. Ние сме дали достатъчно време на Министерския съвет да направи консултации в Европейската комисия и да изчисти дали това би се тълкувало, или няма да се тълкува като скрито мито. Ако е скрито мито, дори и да няма парламент, може да определи нула вноска и по този начин няма да се събират никакви пари, няма да нарушим нищо. Разбирате ли? Така че тези страхове са в известна степен преувеличени. Между другото, госпожа Петкова има една идея, която аз няма да разказвам, тя ще я каже сама, която може би ще реши проблема и с това дали би било мито или не, защото е схема, която вече е нотифицирана в Европейската комисия, но за това малко по-късно. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев. Господин Дренчев, заповядате.

Господин Председател, колеги! За да ми се изясни цялата картина, аз имам един такъв въпрос може би към вносителите: в какъв срок очаквате Вие, че цената на горивото ще падне с това заветно левче? Днес беше 2,80 цената на литър. Кога да очакваме резултати от това нещо? И още един въпрос: доколкото знам, в България има три МИНЧЕВ: Благодаря, господин Дренчев, ще Ви дам думата за изказване след това.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, ние от „Български възход“ също смятаме, че подетата инициатива е правилна, но аз искам да се обърна към Вас по-специално за това, че за компенсации на „Лукойл“ за електрическата енергия за догодина ще бъдат платени около 400 млн. лв. Вие не казвате нищо по тази тема, или по-скоро чакате някой да Ви подкани да говорите за тази тема, така че Ви моля малко по-жарко да анонсирате този проблем, защото не е редно да громим само в един сектор, ако ще громим. Другото, за което аз имам лично опасение, е, в самия законопроект – и в Комисията съм казал, че през Преходни и заключителни разпоредби се премахна Програмата за освобождаване на газа, което според мен е крачка назад, но ние ще подкрепим този законопроект, въпреки че премахнахме Програмата за освобождаване на газа. Тя мина през други Преходни и заключителни разпоредби, така че Ви призовавам, като се борите, да се борите изцяло, а не само в един сектор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Самандов. Заповядайте, господин Ганев, за трета реплика. Господин Председател! Господин Димитров, аз съм силно притеснен, че във Ваше лице „Демократична България“ ще подкрепи нещо, което противоречи на Договора на България с Европейския съюз, и по-точно чл. 107. Започва много неприятна тенденция да сте против европейски директиви, норми, договори, всичко, което е спуснато от Европейския съюз. Докъде ще Ви доведе Вашият евроатлантизъм, ако подкрепяте нещо, което противоречи на евродирективите? Не е добре така. Много Ви моля да кажете, да ни отговорите, ако решите, подкрепяте ли нарушаването на тези конкретни договори, сключени с Европейския съюз?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря за трите реплики. Една по една. Аз виждам, че защитата на българските национални интереси създава стрес в Народното събрание, което е обезпокоително,

точно така, колеги, на страната на България, а не на страната на Русия. Добре ме чухте. Точно така, точно така! (Ръкопляскания от ДБ.) И аз ще бъда винаги тук, винаги ще бъда тук да Ви го припомням това, на тези, които имат нужда. Смях.) Когато имате нужда, ще припомням. Няколко много важни въпроса. Защитата на българските национални интереси по темата означава ползата от дерогацията да отиде за потребителите, за българските потребители, в този смисъл не подценявайте прецизирането на нормите между първо и второ четене. Освен това идеята на „Демократична България“, която нарочно служебният кабинет се направиха на луди и не ни чуха, беше следната: беше следната: понеже санкционният режим на Европейската комисия позволява концесията „Росенец“ да бъде прекратена, тя на практика беше прекратена и беше подновена. Ако държавата управлява „Росенец“, може да налага каквито желае такси и концесионни плащания. Това не е ли по-умният ред, колеги, да преследваме подобна цел? Държавата да си върне контрола, да определя такси и концесионни плащания, всъщност да определя такси, то тогава няма концесия, разбира се, да определя такси, да събира такси. Тези такси да зависят от от цените на горивата и този въпрос, който само ние сме поставили и никой не ни е подкрепил, забележете, всички се правят на луди, че не са чули и че не са разбрали, е тезата на „Демократична България“. И между другото, хората много добре разбират следната разлика: една част от тази парламент не се притеснява от въпроса, че ползите от дерогацията не отива за българските граждани, разбирам, че това не Ви притеснява, но нас много ни притеснява, това е голям проблем и ние търсим решения. Именно защото търсим всички възможни решения, ще подкрепим този законопроект на първо четене, но между първо и второ ще участваме в много активен дебат. иначе по отношение на компенсациите за електроенергия, които господин Самандòв постави като въпрос, въпросът Ви е напълно легитимен, само че, преди да говорим, ние правно изследваме въпроса с колеги и търсим решения, и той принципно изглежда така. Има ли смисъл да компенсираш с цените на тока някой, който е на печалба, и то на огромна печалба? Нали беше идеята на тези компенсации да спасим фирмите едва ли не от фалит?

Благодаря, господин Председател. Аз се извинявам, че няма да е точно процедура това, което правя, но искам да направя едно съобщение, че в 11,30 ч. във фоайето се открива Коледен базар от Център „Златна панделка“, панделка“, който е към Сдружение за деца с онкохематологични заболявания, и всички неща, които се предлагат на този базар, са произведени и са направени от деца с онкохематологични заболявания във въпросния център.

Димо Дренчев за изказване сега. Заповядайте, господин Дренчев. Господин Председател, колеги, аз ще задам отново въпроса, който исках да задам и преди малко. Кога можем да очакваме заветното левче да се случи? И наистина крайно време е „Лукойл“ да започне да плаща данъци в България, и всички управляващи предишни години имат много голям грях към българското общество, защото завиждам на младостта на господин Божанков, той помни само един премиер, който е играл с шефа на „Лукойл“, аз помня и един президент, който играеше баскетбол с него. Днес е 22 декември и цената на литър е 2,80 лв. На 22 януари, на 22 март, април, кога ще бъде 1,80 лв., е интересен въпрос за мен? Просто да видим в каква посока работим. И тъй като тук се чуха и за

Ако е 2,80 лв., аз тази сутрин не съм погледнал, това означава, че от началото на служебния кабинет горивата паднаха с 0,40

Ако приемем този законопроект на второ четене в средата на януари, надявам се, февруари месец ще се събират първите вноски, тоест през Министерския съвет може да се съгласува с Европейската комисия, ако има някакви притеснения, и да създаде механизъм за събиране на тези вноски, разходването е през НАП, тоест от 1 март може да започнат да се разходват средствата, които ние събираме по този закон практически. По отношение на това, третият Ви въпрос беше дали се засягат и другите рафинерии. Законопроектът засяга суровия петрол, вноса на суров петрол, а не вноса на готови продукти, тоест вносителите на горива – да, те са горива или някакъв вид полуфабрикати, ако има, грубо казано, не ги касае Законът. Законът касае вносителите на суров петрол, защото санкциите и дерогацията са единствено за суровия петрол, а не за вноса на готови горива. Благодаря. Благодаря Ви, господин Добрев. Искрен Митев за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дренчев, понеже ще използвам възможността, че беше зададен въпрос, който е към „Продължаваме Промяната“, да Ви дам малко информация, която можете да използвате в дупликата си, че цените на горивата са такива, каквито са на световните пазари. Всички знаем, че това е една стока, която която се определя от цената на световния пазар, така че може ясно да обясните на господин Добрев, че това, което са могли да направят „Продължаваме Промяната“ в този момент, е да предложат компенсацията от 0,25 лв., която, разбрахме тази сутрин от служебния министър, въпреки тяхната заявка, че ще я махнат, че всъщност е била толкова добра мярка, че ще намерят начин да я запазят за следващата година, поне докогато успеят да го финансират, така че това е един добър аргумент според мен защо цената на горивата е била такава преди и е такава сега. Няма нищо общо с това кой е управлявал в България, няма нищо общо със служебни правителства, няма нищо общо с обещанията на различни политически лидери, цената на горивата на световния пазар, от който България е част, е функция от цената на горивата на световния пазар и конкурентността, която се случва на световния пазар. Това можете да обясните на господин Добрев. Аз съм сигурен, че той като бивш министър, като човек, който се занимава с енергетика, като човек на неговата възраст, е доста запознат с този факт, така че не мога да разбера мотива му изобщо да задава този въпрос. Благодаря. Заповядайте, господин Сабрутев, за трета реплика. Благодаря, господин Председател. Относно цените бих искал да внеса една конкретика в стойности. Господин Добрев, за Ваша информация юли месец, когато правителството на Кирил Петков пада, цената на сорт „Уралс“ на световните борси е 90 долара на барел, в момента цената е 53 долара на барел, това е почти 50% по-ниска цена. Вие преди малко казахте 0,40 лв. надолу, което всъщност е спад на по-малко от 20% на търговията на дребно, а имаме спад от 50% на търговията на едро. Тук трябва да се отговори на въпроса защо е така и тук служебният министър на енергетиката трябва да се яви и да дава обяснения пред парламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Сабрутев. Макар че репликата не беше точно към господин Дренчев. Господин Дренчев, дуплика желаете ли?

проверя със сигурност каква е цената на горивото, надявам се да е наистина под 2,00 лв. Иначе относно какво е можело да се направи по време на предишното правителство, ами най-малко можеше да се събират данъците от „Лукойл“, защото в момента и „Продължаваме Промяната“ се нареди в позорния списък на партии, управлявали и нищо не направили относно събирането на данъци от „Лукойл“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. И личното обяснение на господин Добрев. Уважаеми господин Председател, аз се засегнах от думите на господин Митев за тази възраст. (Оживление.) Не мога да разбера какво ми има на възрастта? ми прозвуча сякаш обидно. И затова, господин Председател, моля да следите дебата и да налагате наказание по чл. 155 на хора, които обиждат своите колеги. (Смях.) Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ аз съм Ви записал за изказване, но все пак редуваме групите. Теменужка Петкова от ГЕРБ не е имала изказване. Заповядайте, госпожо Петкова. Господин Добрев, аз не наложих наказание на господин Митев, защото горе-долу знам кой набор сте и не ми се вижда обидно, така да го кажем. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Смятам, че има няколко добри новини от днешния дебат, но преди да пристъпя към тези новини, които смятам, че са добри – малко факти. Тъй като тук бяха изречени разни тези, свързани с това кога „Лукойл“ за първи път е декларирал печалба, аз искам да бъдем точни и да кажем, че за първи път „Лукойл“ е декларирал печалба през 2016 г. и тя е в размер на 119 млн. 021 хил. лв. През 2017 г. печалбата, която „Лукойл“ декларира, е 303 млн. 995 хил. лв. Това по отношение на колегите, които смятат, че от тях започва светът. светът. Дотук с фактите, сега с добрите новини. Първата добра новина от този дебат е, че аз лично виждам една загриженост у колегите от „Продължаваме Промяната“ по отношение спазването на Конституцията. Това, колеги, е много сериозен напредък и аз наистина Ви поздравявам за това. Другата добра новина е, че колеги от всички политически сили, които се изказаха до момента, не оспорват това, че българските граждани, българските потребители – стопански и битови, са ощетени, от тях е надвзета определена сума във връзка с цената на горивата. Всички се обединяваме, че това е така и всички търсим път как тази несправедливост да бъде поправена. Тази несправедливост може да бъде поправена, ако Вие подкрепите нашия законопроект, който е за компенсиране на българските българските граждани във връзка с високите цени на горивата. Ние много ясно сме описали механизма, по който това трябва да се случи, но понеже чух притеснения или така опасения, че този механизъм не е достатъчно добър, че той води до нарушаване на европейските правила, ще ще си позволя да направя едно предложение от тази трибуна. Между първо и второ четене, след като всички наистина сме загрижени за това какво се случва с надвзетите от българските граждани суми, и това, че искаме да бъде възстановена справедливостта, да обединим усилията си и да разгледаме механизма, който и сега съществува в българската енергетика, и това е механизмът на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, вноските, които се правят в този фонд, са ясно регламентирани и те са нотифицирани и одобрени от Европейската комисия. Така, уважаеми колеги, ще разсеем всички съмнения, че има проблем с европейското законодателство, защото този механизъм ние вече сме го нотифицирали и Европейската комисия го е одобрила. Така ще бъдат въведени еднакви правила за всички, без да правим разлика кой кой е, така че няма да има никакви опасения за дискриминация по отношение на определени участници на пазара и ще възстановим справедливостта за българските граждани, което смятам, че е основна цел и задача на всеки един от нас, защото тук ние сме изпратени именно от тези български граждани и трябва да пазим техните интереси. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Петкова. Има ли реплики към Теменужка Петкова? Не виждам. За изказване Венко Сабрутев. ВЕНКО Благодаря, господин Председател. Ще бъда кратък. Бих искал да припомня на залата един факт, който често забравяме. В дебата забравихме да споменем това, че всъщност „Продължаваме Промяната“ беше първата политическа сила, която внесе в Народното събрание реално решение на проблема с високите цени на горивата – първа политическа сила, първо решение. Това решение включваше няколко основни стъпки. Първата е да върнем икономическата дейност на „Лукойл“ тук в България, за да може „Лукойл“ най-сетне да започне да плаща данъците си в България, а не в Швейцария, както е в момента, както беше по времето на 12-годишното управление на ГЕРБ и те нищо не направиха по въпроса. Втората стъпка, която включва Проекта на решение на „Продължаваме Промяната“, е да се обложат свръхпечалбите на „Лукойл“ съгласно Регламент 1854, Глава и с всичките тези много допълнителни приходи, които ще влязат в държавата, да може да стартираме нова програма за компенсиране на потребителите на горива. И тука ГЕРБ, обръщението ми е към тях, ако Вие искахте наистина решение на високите цени на горивата, нямаше да бавите нашия проект на решение да влезе в залата, защото, ще припомня нещо на колегите – това, че когато ние внесохме в Народното събрание, в Деловодството, Проекта на решение, господин Добрев си внесе неговия ЗИД във Фейсбук и оттогава досега – това са почти три месеца, няма никакво движение. Господин Дренчев, Вие нарекохте позорно, че „Продължаваме Промяната“ се включва в Клуба на позорно управляващите. Нека отново да Ви припомня един факт, който преди малко беше изречен, но най-вероятно не сте били в залата. По време на управлението на кабинета Петков „Лукойл“ настина започна да плаща данъци. Веднага Веднага щом се намери цялостно решение на проблема, ние внесохме Проект на решение. Ако тук Вие наистина подкрепяте това да

Благодаря, господин Председател. Господин Сабрутев, от Вас чухме какво сте искали да направите през Четиридесет и седмото народно събрание. Нека да кажем, че осем месеца Вие имахте пълно мнозинство

ако сте искали да направите това, което направихте преди малко, когато казахте, че петролът е паднал с 50%, и очаквахте и горивото да падне с 50%, това е доста подвеждащо, защото хората не зареждат на колонките петрол. Тоест „Лукойл“ или който и да е купува петрол, преработва го. Има разходи, които са константа – заплати, за ток,

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Сабрутев, ако искате. Благодаря, господин Председател. Благодаря за репликата, господин Димитров. Тук може би трябва да припомним още един факт, че по време на управлението на кабинета Петков всъщност беше издействана тази дерогация, от която всички ние се възползваме Само и единствено благодарение на това, че България има възможността да внася евтин руски суров петрол, води до това цените на горивата по нашите бензиностанции да са такива, а да не са с още 1,00 лв. отгоре. отгоре. По повод управлението. Пожелавам Ви да управлявате държавата в подобни турбулентни времена, в каквито ние управлявахме. Тук ще хвърля картофа във Вашата градина. Знаете ли защо? Защото от ВЪЗРАЖДАНЕ много обичате да страните от управлението. Но нека да припомним, че всъщност имате парламентарна група вече в две народни събрания! Защо Вие не внесете някакъв вид решение на проблема с високите цени на горивата? Не знам, защото може би Митрофанова няма да Ви позволи. Благодаря, господин Сабрутев. Лично обяснение да чуем от Делян Добрев. Господин Председател, бях засегнат от това, че не съм внасял в пленарната зала Проекта на решение на Промяната. Аз мога да внеса само в Енергийната комисия по нашия правилник. За пленарната зала точките се определят на Председателски съвет. Очевидно Кирил Петков и Асен Василев не са настоявали техният проект на решение да влезе в програмата, щом той не намира място в дневния ред дълго време. Тоест това е още един аргумент в посока как не искат да се разгледа този въпрос. И още един аргумент в посока как вероятно Кирил Петков и Асен Василев са тези, които лапат от милиардите от горивата. Още един аргумент казвам. Защото аз не разбрах и причината Асен Василев да се влачи по корем на 7 май в Европейската комисия и да заплашва, че ще блокира санкциите срещу Русия, ако на България не се даде дерогация, без от това да спечели нищо българското общество! Нищо!

тезата може да се изкаже и с по-подходящи думи – моля Ви да не използваме обидни към други народни представители и към трети лица включително. Ще се въздържа от коментар. Неслучайно не повторих и двата израза, които използвахте. Две съобщения искам да Ви прочета. Едното вече го спомена колегата Иван Манев. От 11,30 ч. във фоайето пред северния вход ще бъде открит Коледен базар с благотворителна цел. Кампанията е за подкрепа и помощ на деца с онкохематологични заболявания. Събитието е по инициатива на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Също така от 12,00 ч. в Клуба на народния представител във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници към депутатите ще бъде отправен музикален поздрав от Академичен хор „Ангел Манолов“. Събитието се реализира по инициатива на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Всички народни представители са поканени и на двете събития. Господин Аталай, за изказване? Заповядайте. Не е имало изказване от Вашата парламентарна група. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, смятам, че всяка политическа формация си изказа становището на съответната партия. Искам да обърна внимание, защото като че ли голяма част от колегите не разбраха какъв закон разглеждаме. Тръгнахме за „Лукойл“,

Сега тук няма как да не кажа, че от „Движение за права и свободи“ няма как да не подкрепим Закона за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива. Ако има някоя друга политическа формация, която не иска да подкрепи такъв законопроект, да излезе и да го каже. Виждаме, че в Законопроекта има загриженост за подпомагане на хората с цените на горивата, които виждате на бензиновите колонки, също така подпомагане и на бизнеса. Както през последната година, откакто започна войната, правим всичко възможно да подпомогнем бизнеса, за да свалим инфлацията, така трябва да се намерят начини и подходи, за да може да съберем онези средства във Фонда и от този фонд да подпомогнем – за да звучи малко по-убедително – и детските градини, и училищата. Затова е този законопроект.

становището на Министерството на финансите – това, което господин Драгомир Стойнев чете тук напоително – е отказ от търсене на начин как да се намерят съответните методики,

исках да видя вътре в този законопроект методиката – как ще се събират тези средства, обаче той го препраща към Министерския съвет. Задавам си въпроса: в Министерския съвет аджеба има ли хора, които да могат да съставят

Съмнявам се, че ще има такава методика. Колеги, през последните години тук пазарните механизми вече нямат никаква стойност. Самият Европейски съюз, когато започна да налага съответните санкции, ние оттогава се отказахме от пазарните механизми и тръгнахме на санкционни режими. Тогава от тази трибуна мисля, че си спомням много добре, господин Асен Василев беше тук – помолихме онази четворна коалиция, за да не остане България без горива, да отидат да искат дерогация. Обаче явно и тогава от

Отидоха и поискаха дерогация, което е добре, обаче не можаха да преценят, че това предприятие, когато работи, отделя деривати, които няма накъде да се изнасят. Затова от „Движение за права и свободи“ предложихме Законопроекта за контрола на дерогацията, в който казахме, че дерогацията забранява износа. Обаче всички тръгнахте да говорите, че „Движение за права и свободи“ е партията, която забранява износа износа – едва ли не „Лукойл“ ще спре. От некомпетентност, от това, че не знаете как работи „Нефтохим“, дерогацията така се иска в България, че се наложи забрана на всякакъв вид износ, дори и на българската продукция, която произвеждаше „Нефтохим“. А Унгария от тръбопровода това, което вземаше, прочетете дерогацията на Унгария – с право на износ, дори и на петролни продукти! Затова трябваше да подкрепите Законопроекта на „Движение за права и свободи“. Тъй като кипи един безсмислен труд – преди беше поне социалистически, сега вече чудесата от трудов героизъм граничат с престъпление, „Да, България“ се наредиха на опашката, предложиха и особен управител да има в това предприятие. Особен управител има в Закона за енергетиката – специализирания закон, който се назначава от съответната Комисия за енергийно и водно регулиране – контролиращия орган! А господин – сега да не му казвам името, да не вземе лично обяснение, казва: няма контролиращ орган, ние затова искаме особен управител, защото КЗК не работи, а не казва, че той е кандидат за КЗК. Не искам да го кажа това нещо – за сетен път. (Оживление, Аз имам последна информация – вече някъде около 70% от хлебопроизводителите в Англия спряха заради високите цени на газа. В Европа ще се случи същото. Ще сложим особен управител на хлебопродавниците ли? Не искам да навлизам в… Особеният управител може да се сложи там, където е специализиран законопроект и единствено предприятие, като електроразпределенията. Всичко друго е трудов героизъм. Да се върнем кой печели от дерогацията, бонуса кой взема – това, което господин Чобанов вчера го каза. Тук се замервате – кой лидер играл шах, за да не вдига прах, кой лидер бил играл баскетбол. Въпросът е за онези средства, които според Вас по някакъв начин се отклоняват някъде. Един снощи ми вика: аха, разбрах, явно, че с мотичката заставате на вадичката и накъдето отклонявате да тече петролът или средствата, те ще са правите. Става въпрос, колеги, за въвеждане на ишлеме в „Нефтохим“, откъдето печалбата отива в „Лукойл“, но е пазарен механизъм! Ако не беше войната, всички щяхте да мълчите! И се питам аз: господин Асен Василев, когато искаше дерогацията, тогава не виждаше ли, че това предприятие работи на ишлеме? Не искам да си задавам въпроса: кой пък е искал това предприятие да работи на ишлеме? За За това, колеги, може още много да говорим, може още много да водим дебат и да си търсим тук кой за какво е бил виновен преди. Идеята ни е в момента да приемем този законопроект на първо четене не само защото господин Добрев ще ни обвини, че сме коалиция на „Лукойл“, а някои са коалиция на европалетите, които се качват пред „Коня“ тук. Да приемем този законопроект, да направим всичко възможно между първо и второ четене да обясним на народните представители методиката, въз основа на което ще съберем онези парични средства да отидат във Фонд „Електроенергийна сигурност“, за да може заглавието на Законопроекта да придобие истинския си вид. Иначе ще излезе, че и днес два часа сме говорили напразно, без да вземем никакви мерки, и хората ще се чудят какво правим все още в тази зала. Затова „Движение за права и свободи“ ще подкрепи Законопроекта и между първо и второ четене ще направим онези предложения, които са необходими, за да може Законът да бъде работещ. Ако не можем, тогава ще преценим дали да го подкрепим на второ четене или не. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Има още две изказвания първо. Почивка от името на група? Искате ли, да – 11,30 Не искаме. Делян Добрев за изказване. Заповядайте, господин Добрев, и след това господин Таслаков – това са двете изказвания, които имам записани. Уважаеми колеги, аз ще се опитам да бъда съвсем кратък. Ясно идентифицираният проблем от всички колеги народни представители е това, че от дерогацията печелят само „Лукойл“ и „Литаско“ – руските компании, че те генерират свръхпечалби, които ние заради неработещите пазарни механизми в момента не можем да насочим към потребителите. А трябва! Редица анализи доказват, че от месец март досега тези свръхпечалби са в размер над 2 млрд. лв., за следващата година се очаква дори по някои анализи 3,5 млрд. лв. да спечели „Лукойл“. Ако ние не успеем да намерим начин българският потребител да си възстанови този 1 лв., който в момента надплаща, то по-добре да я няма дерогацията. За какво ни е дерогация, ако от нея ще печелят само една шепа руски компании? Всеки един законопроект може да бъде подобрен. Аз не твърдя, че нашият законопроект на първо четене е перфектен, ние самите виждаме начин той да бъде подобрен между първо и второ четене. Но подкрепата за този законопроект на първо четене от страна на народните представители ще означава, че ние мислим за интереса на българските граждани, за интереса на потребителите и не се опитваме да запазим свръхпечалбите, както вече казах, на една шепа руски компании. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев. Има ли реплики към Делян Добрев? Не виждам. Заповядайте, господин Таслаков за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Аз, за разлика от господин Стойнев, който е пламенен защитник на европейските регламенти и европейското законодателство, няма да Ви укорявам, че Вашият законопроект е в разрез с тях, напротив, ще Ви поздравя. Поздравявам Ви за това, че въпреки че Вашата партия, генезисът е за европейско развитие, все пак с този законопроект стъпквате чл. 107 от Договора ни за присъединяване към Европейския съюз. Смятаме, че посоката на Законопроекта е правилна, смятаме, че българските потребители трябва да извлекат ползи от дерогацията, съгласни сме с Вас, само че се различаваме в това, че не смятаме, че 1 лв. е достатъчно като компенсация. Ние искаме още по-голяма компенсация даже, ако може горивата да са безплатни, ще бъде най-добре, само че няма как това да стане. За момента подкрепяме посоката на Законопроекта, но ни е необходим по-задълбочен анализ, тъй като може да се окаже, че генерирането на цената – крайната цена, може да не е предвидено и в крайна сметка този законопроект да не проработи така, както Вие си го представяте. Затова за момента ще се въздържим, но подкрепяме посоката, да не кажете, че има някаква коалиция „Лукойл“ тук. Относно изказването преди малко на господин Сабрутев от „Продължаваме Промяната“, който хвърля – какво беше, картофи в нашата градина и каза, че не сме внесли законопроект ние, само да Ви кажа, господин Сабрутев, от ВЪЗРАЖДАНЕ в предишния парламент имахме само 13 народни представители и въпреки това имахме най много внесени законопроекти, както в момента имаме повече законопроекти от Вашата група, така че Ви бием с няколко обиколки. Друг е въпросът защо нашите законопроекти не влязоха не в залата, дори в Комисия не ги придвижихте. И кой Ви каза това да стане? Американското посолство, което Ви създаде ли, и след това се отрече от Вас? И сега господин Кирил Петков кръстосва софийските улици като сирак. Благодаря. Реплики към Стоян Таслаков има ли? Няма. Други желаещи за изказване има ли? Наистина няма. Прекратявам дебата.

дебата. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 11 ноември 2022 г. – първо

214 народни представители: за 166, против 6, въздържали се 42. Предложението е прието и с това Законопроектът е приет на първо гласуване. Обявявам почивка от 20 минути.